Prijedlog odluke o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija – Predlagatelj Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

17. kolovoza 2006. godine stupio je na snagu novi Zakon o sigurnosno-obavještajnim službama u Hrvatskoj u sustavu i tim zakonom je cjelovito regulirano područje sigurnosno-obavještajnih poslova, ali je također posebno se nastojalo da kroz taj zakon se postigne osnovni cilj, a to je stvaranje sigurnosnih preduvjeta u cijeloj Hrvatskoj i zaštita svega onoga što nam je od nacionalnog interesa. Međutim se vodilo računa da se u taj zakon ugrade i najviši standardi zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda kako bi kroz rad sigurnosno-obavještajnih agencija i službi bilo što manje kršenja tih temeljnih ljudskih prava i sloboda. Stoga je posebno razrađeno pitanje u tom zakonu, a to je nadležnost nadzora sigurnosnih službi i zakonitosti rada. I kroz taj zakon su tri razine nadzora predviđene i one se i u praksi ostvaruju. To je izvršno stručno dio, a to znači Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, parlamentarno to je Sabor i odbor i u tu spada i građansko-civilni nadzor, to je Vijeće za građanski nadzor. Moramo reći da u ove nešto više od 3 godine koliko radi Vijeće za građanski nadzor nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i službi u ovom Zakonu koji je sada u prošloj godini stupio na snagu nisu bitno odstupili od one odredbe koje je taj Zakon i nadležnosti koje su koje su oni imali i u prvom zakonu kada su informirane. Bitno je također napomenuti da je Vijeće za građanski nadzor do sada održalo 111 sjednica što samostalnih, što zajedno sa odborom i da je obradilo do sada 105 službi. Naime, predviđeno je u principu da Vijeće za građanski, civilno-građanski, civilni nadzor bude servis na koji će se obraćati građani sa svojim primjedbama. Dakle, temeljem članka 110. Zakona o sigurnosnim službama je predviđeno da sve ono što nije do kraja precizno razrađeno i precizirano u Zakonu o radu vijeća da se to onda uređuje aktom koji donosi Hrvatski sabor na prijedlog odbora, a to znači da se donosi ta odluka koju onda, o radu Vijeća za civilni nadzor koje onda služi za detaljnije propisivanje rada Vijeća. Sukladno tome je odbor sačinio prijedlog navedenog akta koji je danas ovdje, odbor i vijeće zajedno su ga raspravili i na sjednici 23. ožujka 2007. godine jednoglasno i odbor i članovi vijeća su donijeli zaključak da Saboru predlože donošenje ovakve odluke koja je sada ovdje pred vama. Dakle, rekao sam već da se ne razlikuje od onoga što je bilo i prije u zakonu, prema tome možemo reći da je zajednički utvrđenim tekstom prijedloga odluke i odbora i vijeće ne propisuje se novi način postupanja vijeća, već se usklađuje samo nazivi Sigurnosno-obavještajne agencije propisani novim Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu u Republici Hrvatskoj. Predloženom odlukom uređuje se pitanje kao što su, razrađuje se postupak utvrđivanje, predlaganje kandidata …/Govornik se ne razumije./… predsjednika i 6 članova vijeća, rješavaju se pitanja vezana za prava i dužnosti predsjednika i članova vijeća, utvrđuje se položaj vijeća pri odboru, uređuje se način rada vijeća, postupak donošenja odluka te postupanje s podacima i materijalima. I na kraju, uređuju se druga tehnička pitanja vezana uz rad vijeća. Dakle, ovim Prijedlogom mi želimo postići sljedeće, da Hrvatski sabor donoseći tu odluku omogući da s obzirom na jesen ističe mandat sadašnjim članovima Vijeća se sada raspiše donošenjem tom odlukom se već u ovom proljetnom dijelu saziva raspiše javni poziv za imenovanje imenovanje novih članova vijeća, da se taj javni poziv obradi i da se Hrvatskom saboru do kraja ljetnog zasjedanja predloži i da imenuje novog predsjednika i nove članove Vijeća kako ne bi ušli u jesenski dio zasjedanja kada više neće biti praktički moguće nešto slično napraviti, da to ne radimo u žurbi predložili smo da to napravimo za sada. Gospodine predsjedniče, predlažem da se to tako i usvoji. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Za klub HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Kratko ću i jasno u ime kluba Hrvatske stranke prava. Klub će normalno podržati Prijedlog odluke o Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i svakako podržavamo i ovo što smo imali na odboru da se u ovome razdoblju prije održavanja parlamentarnih izbora obavi imenovanje predsjednika i članova Vijeća jer znamo i sami da sadašnje Vijeće radi bez predsjednika još od 2005. godine kad je gospodin Vlatko Cvrtila dao ostavku jer je otišao za savjetnika u Ured predsjednika. Također već kada govorimo o ovome dijelu, znači vidjelo se dosad da je dobro što Hrvatska ima Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i iz rezultata rada je vidljivo da je to dobro u smislu zaštite ljudskih i drugih prava i sloboda hrvatskih građana. Ovdje koristim također prigodu iskazati zadovoljstvo kluba Hrvatske stranke prava da je imenovanjem gospodina Karamarka ravnateljem Obavještajne agencije i gospodina Čačića došlo do bitnog pomaka u profesionalnom radu sigurnosno-obavještajnih službi i dogodilo se ono što je dugo Hrvatskoj trebalo, a to je to da se službe sad bave onim za što jesu plaćene što im je temeljna svrha i zadaća, a da se ne bave kao ranije sami sobom s obzirom na sve ono što je ranije bilo za razno razne afere kad je jedna afera nasljeđivala drugu. Znači ovo je način kako i na koji je i percepcija javnosti se promijenila vezano za rad sigurnosno-obavještajne zajednice i to je ono još treba jačati tako da svi građani Hrvatske imaju puno povjerenje u rad. I također još samo ovo moram na kraju reći da evo ponavljam i zahtjev koji sam ja u ime svoga kluba dao i gospodin Ante Markov i Srećko Ferenčak gospodinu i predsjedniku Sabora i predsjedniku odbora da se održi hitna sjednica, izvanredna izvanredna odbora u vezi objavljenog video zapisa Brijunske sjednice vojnog i političkog vrha od 31. srpnja '95. godine. Naime, prema našim saznanjima došlo je do kršenja Zakona o zaštiti tajnosti podataka jer je video zapis javno prikazan više puta na HTV-u, a nemamo saznanja da je obavljena deklasifikacija tajnosti za javnost, znamo samo da je obavljena deklasifikacija za potrebe Haaškog tužiteljstva, a postoje čak i temeljene sumnje da je presnimavanjem i premotavanjem došlo do toga da je čak u jednom dijelu taj video zapis i krivotvoren u smislu pokrivanja onih krivotvorenih transkripata koji su već prije toga bili poslani Haaškom tužiteljstvu. Evo toliko. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Damir Kajin. Pa gospodin Pero Kovačević je doslovce rekao da je došlo objavom te video snimke do kršenja zakonitosti. Ja smatram upravo suprotno. Hrvatska je imala pravo na istinu čuti istinu, ja kao građanin ja sam želio znati što se i na koji način se razgovaralo na Brijonima i držim da je Hrvatska radiotelevizija morala objaviti tu snimku u trenutku kada ju je netko proslijedio i da je to dobro što su napravili. Apsolutno, Haški sud ne treba niti mistificirati, ne treba ga s druge strane niti ignorirati. A to da je vjerojatno ovdje bilo malo igre tužiteljstva sa hrvatskom javnošću preko tog medija u to ne treba sumnjati kao što i da su nam na neki način htjeli vratiti vratiti lopticu jer jednostavno ne želimo priznati s druge strane da je ipak taj sud za nas učinio neke stvari. Jer ako ništa drugo, tamo je cjelokupno političko vodstvo iz Srbija ili bilo ili skončalo. **Šeks, Vladimir Predsjednik odbora Ivan Jarnjak. Izvolite. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ja zahvaljujem na podršci ovog prijedloga odluke. To je ustvari bitno. Ovaj drugi dio koji je iznesen želim samo reći da prije nekoliko dana sam ja zatražio od Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i sigurnosno-obavještajne agencije, SOA-e i drugih da pripreme analizu pojavnosti i objavljivanje dokumenata sa oznakom tajnosti i primjenu Zakona o zaštiti podataka, zaštićenih podataka. Prema tome, mislim da je tu bitno da odbor i tako će biti pripremljen, odbor će biti pripremljen tako da govori o principu, da govori o pojavnosti a nikako ne samo o jednom konkretnom slučaju. Hvala lijepa. I preporučam se da glasate za odluku.